Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Tamara Obradović Mazal će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Sama konvencija potpisana je u Parizu 20. svibnja 1875. godine. Navedenom konvencijom uspostavljen je formalni ustroj u kojem od tada državne uprave, njezina relevantna tijela surađuju na pitanjima mjeriteljstva koja su od interesa za međunarodnu zajednicu. Pristupanjem Republike Hrvatske Konvencija o metru stvara se mogućnost da Republika Hrvatska kao država članica ostvari isti status kao i ostale punopravne članice u odnosu na odluke koje donosi Opća konferencija za utege i mjere te da ravnopravno sudjeluje u svim aktivnostima koje se odvijaju u okviru Konvencije o metru. Od svog osamostaljenja Republika Hrvatska izgrađuje vlastiti nacionalni mjeriteljski sustav koji treba zadovoljiti nacionalne potrebe koje se odnose na industrijski razvoj, kakvoću proizvoda, zaštitu zdravlja, te posebno uključivanje hrvatskog gospodarstva u međunarodnu industrijsku suradnju, a to podrazumijeva i aktivno uključivanje hrvatskih mjeriteljskih organizacija i stručnjaka u rad međunarodnih organizacija iz područja mjeriteljstva. Stoga je svrha potpisivanja tog međunarodnog ugovora i njegovo snažnije uključivanje Republike Hrvatske i njezinog gospodarstva u međunarodnu suradnju na području mjeriteljstva te sklapanje međunarodnih sporazuma o međusobnom priznavanju isto vrijednosti mjerenja i ispitivanja koja se provode u zemlji. Sudjelovanje u djelatnostima koje se odvijaju u okviru Konvencije o metru također je sredstvo za osiguranje priznavanja nacionalnih mjeriteljskih sposobnosti na globalnoj razini. Od posebne je važnosti primjena sporazuma o međusobnom priznavanju nacionalnih mjernih etalona i potvrda o mjerenju i umjeravanju koje izdaju nacionalne mjeriteljske ustanove država potpisnica. Cilj je ovog Sporazuma o međusobnom priznavanju je da osigura država siguran tehnički temelj za šire sporazume koji se odnose na međunarodnu trgovinu i svladavanju tehničkih prepreka u trgovini. Stoga interesi mnogih korisnika mjeriteljstva nisu ograničeni na nacionalnu razinu već imaju međunarodni karakter. Na nacionalnoj razini zahtjeva se razvoj odgovarajućih mjeriteljskih djelatnosti s povećanim naglaskom na međunarodnom usklađivanju i uključivanju u rad međunarodnih mjeriteljskih organizacija a posebno međunarodne organizacije utemeljene na Konvenciji o metru kako bi se mogli zastupati nacionalni interesi u međunarodnim raspravama i pregovorima o međunarodnim sporazumima. Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže potvrđivanje ove konvencije Hrvatskome saboru. Zahvaljujem na pažnji.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, štovani gospodine ravnatelju Državnog zavoda za mjeriteljstvo, štovane kolegice zastupnice i zastupnici. Osobita mi je čast da kao osobi koja se i sama bavi mjeriteljstvom te je i dugogodišnji predstavnik Republike Hrvatske u Europskoj mjeriteljskoj organizaciji odnosno EUROMET-u i sam sudjelovati u raspravi o ovom izuzetno važnom zakonu za cijelu hrvatsku infrastrukturu kvalitete koja podrazumijeva funkcionalni i djelotvorni sustav normizacija akreditacije mjeriteljstva, ispitivanje sukladnosti kao temeljne pretpostavke slobodnog kolanja roba i usluga pa posljedično i ljudi i kapitala. Infrastruktura kvalitete je i ključni zahtjev članka 73. sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao instrumenta priključivanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Prisjetimo se da članak 73. zahtjeva da Hrvatska mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupno postigla usklađenost sa tehničkim propisima Europske zajednice i sa europskom normizacijom, mjeriteljstvom, ovlašćivanjem te postocima za ocjenu sukladnosti, a uz to moraju se i promicati sudjelovanje Republike Hrvatske odnosno njenih institucija u radu specijaliziranih europskih organizacija posebice u europskom odboru za normizaciju, europskom odboru za elektrotehničku normizaciju, europskom institutu za telekomunikacijske norme, europskoj suradnji na ovlašćivanju, zatim u europskoj suradnji u zakonskom mjeriteljstvu i u organizaciji koja se zove EUROMET, odnosno organizaciji koja okuplja nacionalne mjeriteljske institute. Usvajanjem ovog Zakona o potvrđivanju Konvencije o metru konačno ćemo se i maknuti iz društva zemalja kao što su Barbados, Bjelorusija, Gvajana, Kostarika, Kuba, Kazahstan, Kenija, Kenija, T.Tobago, Sveta Lucija, Surinam, Sveti K.Newis itd. To su sve lijepe zemlje sa predivnim plažama čak i relativno očuvanim okolišem sa izuzetkom recimo Bjelorusije koja je zagađena Černobilskom nesrećom, ali ove zemlje sudjeluju sa minimalnim udjelom u svjetskoj trgovini. Prihvaćanjem zakona ojačat ćemo i sljedivost nacionalnih mjernih etalona sukladno zahtjevu naše nacionalne mjeriteljske ustanove, odnosno Državnog zavoda za mjeriteljstvo, koja kao i nacionalne ustanove ostalih država potpisnica Konvencija o metru osiguravaju umjeravanja unutar vlastite države. Stoga recimo nešto o Nacionalnom mjeriteljskom institutu, odnosno Hrvatskom mjeriteljskom institutu čije je osnivanje bilo anticipirano Nacionalnom strategijom za mjeriteljstvo koja je donesena godine 2007. za razdoblje od 2007. do 2013. Prema toj strategiji na stranci 29 status HMI-a, odnosno Hrvatskog mjeriteljskog instituta je trebao biti donesen još u prosincu 2007. godine. sam HNI je trebao biti osnovan početkom ove godine. U rujnu je trebalo biti određeno njegovo osoblje, a do lipnja 2008. godine trebao biti načinjen i popis laboratorija koji će biti nositelji nacionalnih etalona. Prema ovoj strategiji ovih dana su trebali biti uspostavljeni, odnosno uspostavljeni suvremeni sporazumi o suradnji sa nizom međunarodnih organizacija uključujući i EUROMET kao i sporazumi sa nacionalnim mjeriteljskim institutima drugih zemalja, a od svega ovoga postoji samo uredba o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta koju je Vlada donijela krajem lipnja ove godine. Pogledajmo što o tome misli Europska komisija. Dok je u izvješću o napretku Republike Hrvatske za 2008. godinu komisija kaže, da na području infrastrukture kvalitete Hrvatskoj predstoji još znatni napori da se postigne sukladnost sa pravnom stečevinom Europske unije, stvarnost je usudio bih se reći pomalo sumornija, odnosno puno sumornija. Primjerice neke infrastrukturne projekte iz područja mjeriteljstva u okviru od … /Govornik se ne razumije./ … odnosno … odnosno u okviru tehničke pomoći IPA, tj. instrumenata predpristupne pomoći o čemu ćemo u ostalom imati prilike raspravljati u okviru prijedloga zakona 187 koji mi se čini da je osmi na dnevnom redu ove sjednice Sabora. tih instrumenata predpristupne pomoći komisija je odbila neke projekte vezane uz unapređenje unapređenje mjeriteljskih laboratorija koji su nositelji etalona za vlagu, vrijeme i frekvenciju sa obrazloženjem da ne postoji Hrvatski mjeriteljski institut osim kao u okviru uredbe, nema namještenike, nema upravu, nema upravu, nema poslovni plan nije donesen. Nema instituta. Na žalost iz nepoznatih razloga čak i gospodin ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo nije imenovan premda je Državni zavod za mjeriteljstvo učinio mnogo dobroga hrvatskoj infrastrukturi kvalitete i unapređivanju mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj, pa je učinio mnogo na području zavod i njegovi suradnici, vanjski su učinili mnogo na području tehničke i tehnologijske diplomacije, tako da se Republici Hrvatskoj smiješi i organiziranje generalne konferencije EUROMET-a negdje oko godine 2010. što je izuzetno priznanje za neku državu, ali je činjenica da da neki laboratoriji kod nas dostojanstveno rade svoj posao i nositelji su nacionalnog etalona iako nisu umreženi u onakve strukture kakve bi bilo potrebno da postoje u uređenoj pravnoj državi i onakve strukture kakve zahtijeva Europska unija i na koje smo se mi obvezali na koje smo se mi obvezali kroz prihvaćanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, potpisivanjem ove konvencije mi konačno eto pristupamo uljuđenoj grupi država koje su sa naprednim mjeriteljstvom, pa se možda prisjetimo na čas i definicije metra prema Međunarodnom uredu za mjere i utege, odnosno BIPM-u, koji kaže da je metar dužina putanje koja u vakuum prođe svjetlost za vrijeme od jedne 299 milijutinke 792 tisućinke 792 tisućinke 458 sekundi. Sama sekunda je pak određena do nesigurnosti jedan na deset na četrnaestu i to korištenjem Celzijevog sata. znanost je toliko napredovala da se u biti metar definira pomoću vremena, odnosno frekvencije. dok se u strategiji, i vidimo da se mjerna nesigurnost popela do deset na minus kod nas na žalost se u Strategiji mjeriteljstva za neke etalone istjeruju sigurnosti u petoj i šestoj decimali, što je što je pozitivno, ali i za pozdraviti, ali na žalost nije dovoljno za razvoj nanotehnologije ili čak pikotehnologije i to je na žalost realnost hrvatskog gospodarstva. Jer hrvatskom gospodarstvu je potrebno daleko manje, nego što zapravo naši laboratoriji čak mogu i ponuditi. Međutim, nije dobro što se u ovoj Strategiji mjeriteljstva i razvoja i Hrvatskog mjeriteljskog instituta osim ovih nositelja etalona, odnosno ovih laboratorija koji već funkcioniraju sve ostalo ostavlja za godinu 2013. To se može iščitati iz investicijske strategije, strategije, evo je ovdje u kojoj se kaže da je ciljani rok za određivanje ili osnivanje nacionalnih laboratorija nositelja etalona koji ne obuhvaćaju postojeće ovlaštene nacionalne laboratorije jest godina 2013. Postavlja se pitanje što je sa mjeriteljstvom u kemiji, što je s mjeriteljstvom u farmaciji? Što je sa mjeriteljstvom u okolišu? Što je sa vodama? Znači li to da smo se mi nekako implicitno unaprijed odrekli ulaska u je mjeriteljstvo i u, razvijati mjeriteljstvo i u ovim ostalim segmentima kako bi se garantirao i čisti okoliš, kako bi se, unaprijedio i razvoj biotehnologije. Kaže da će 21. stoljeće biti stoljeće bioznanosti, biotehnologije, a mi eto još uvijek smo na etalonima iz 20. pa i 19. stoljeća. Naravno tu ima i pozitivnih pomaka i opet je to isto jedan pozitivni primjer koji je Državni zavod za mjeriteljstvo načinio. Naime ovih je dana kao, laboratorij vezan uz radioaktivnost odnosno za mjerenje kerme što je izuzetno važno za razvoj, za razvoj primjerice dozimetrije, medicinske dijagnostike i tako dalje. U svakom slučaju usvajanje ovog zakona je izuzetan napredak za razvoj znanstvenog mjeriteljstva ali i za gospodarstvo jer činjenica jeste da se preko 90% svjetske trgovine odvija između država koje sudjeluju u ovim aktivnostima koje su potpisale konvencije, konvencije o metru naravno. Razvoj mjeriteljske djelatnosti dakle će doživjeti daljnji poticaj i osigurat će uz već uspostavljen i na europskoj razini prepoznat sustav akreditacije ispitnih i … /Govornik se ne razumije./ … laboratorija te certifikacijskih i inspekcijskih tijela, daljnji razvoj tehničke infrastrukture temeljene na rezultatima znanstvenih istraživanja te neophodne za sigurnu proizvodnju i primjenu proizvoda i usluga, za jačanje nacionalnog gospodarstva i za povećavanje njegove konkurentnosti na međunarodnoj međunarodnoj razini i u okviru Svjetske trgovinske organizacije, u okviru Europske unije i na razini CEFTA-e što nije za Prevedeno to znači funkcionalnu djelotvornost hrvatske infrastrukture kvalitete i puno servisiranje hrvatskog gospodarstva od te infrastrukture. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a gospođa Marija Pejčinović-Burić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo državna tajnice, štovani gospodine ravnatelju državnog zavoda, kolegice i kolege. Odgovarajuće uređenje područja mjeriteljstva jedno je od onih koje je između ostalog bitno i u kontekstu prilagodbi Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i to u području jedne od tzv. 4 slobode na kojima se temelji uspostavljanje jedinstvenog tržišta a to je i ne tako slučajno numerirano kao poglavlje broj 1 odnosno poglavlje sloboda kretanja roba. U području mjeriteljstva na usklađivanju se sustavno radilo zadnjih 5 godina i u tom smislu Hrvatska je u potpunosti uskladila svoj zakonodavni okvir. Međutim kako bi se razumjelo značenje ovog zakona bitno je podsjetiti se što su glavne zadaće mjeriteljstva? To je prije svega definiranje međunarodno prihvaćenih mjernih jedinica zatim ostvarenje mjernih jedinica znanstvenim metodama te na kraju iako ne manje značajno utvrđivanje lanca sljedivosti pri dokumentiranju točnosti mjerenja. Naime pouzdana su mjerenja temeljni zahtjev uređenog društva a kako bi se pučanstvo zaštitilo od samovolje ali i kako bi se mogla nesmetano odvijati razmjena dobara što je u današnje doba globalizacije od osobite važnosti. Mjerenja su bitna za sve komercijalne transakcije robama ali postaju sve važnija i za zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi te za zaštitu prirode i okoliša. Jedna od značajnih mjera provedenih u kontekstu prilagodbi sustavu Europske unije u ovom području bilo je i utemeljenje zasebnog tijela zaduženog za mjeriteljstvo. Pa tako danas imamo Državni zavod za mjeriteljstvo. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o metru dodatno će osnažiti mjeriteljstvo u Hrvatskoj jer će prema ovom prijedlogu zakona Hrvatska postati punopravnom članicom Opće konferencije za utege i mjere pa će tako naši predstavnici moći ravnopravno sudjelovati u svim aktivnostima koje se odvijaju u okviru Konvencije o metru uključujući i aktivno sudjelovanje u radu savjetodavnih odbora, Međunarodnog odbora za utege i mjere u kojima se pripremaju sve ključne, međunarodne odluke iz područja mjeriteljstva. To će članstvo između ostaloga omogućiti i umjeravanje nacionalnih etalona u laboratorijima Međunarodnog ureda za utege i mjere po povoljnijim cijenama nego što smo to do sada morali raditi u drugim skupnim laboratorijima. I zaključno Republika Hrvatska od svog osamostaljenja izgrađuje vlastiti mjeriteljski sustav što uključuje i aktivno pristupanje hrvatskih mjeriteljskih organizacija i stručnjaka u rad međunarodnih organizacija iz područja mjeriteljstva. Republika Hrvatska je pridruženi član Opće konferencije za utege i mjere od 2004. godine a donošenjem ovog zakona ostvarila bi se mogućnost da Hrvatska već od ove godine postane punopravnom članicom ove organizacije. Uzimajući u obzir važnost ove konvencije te važnost sudjelovanja Republike Hrvatske u navedenim međunarodnim forumima

da se na razvoju mjeriteljstva sustavno radilo u posljednjih 5 godina iako je to izuzetno laskavo za koalicijsku Vladu s obzirom da je u rujnu 2003. što je dakle, pada u tih 5 godina, usvojen Zakon o mjeriteljstvu, sigurnosti proizvoda, na organizaciji akreditacije i tako dalje. Činjenica jest da se na sustavnom razvoju mjeriteljstva radilo puno duže, ja bih se usudio reći barem od osnivanja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo kojeg je osnovala ipak HDZ-ova Vlada. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Gospodine potpredsjedniče, ne znam da li to ja smijem reći, ali ovaj put se slažem i sa HDZ-om i sa SDP-om, bez obzira kako to zvuči. Mislim da Mislim da ovdje kod ovog prijedloga zakona kolegice i kolege ništa nije sporno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To je onaj zakon dijalektike i jedinstva suprotnosti. **Dorić, Miljenko (HNS)** Ovdje ništa nije sporno iz više razloga. Radi se o gospodarskoj potrebi, radi se o stručnoj i znanstvenoj potrebi, radi se o civilizacijskoj potrebi. Naime, želimo li pratiti međunarodnog sustava mjera, želimo li surađivati sa savjetodavnim odborima i regionalnim mjeriteljskim organizacijama, želimo li međusobno priznavanje nacionalnih mjernih etalona, želimo li suradnju sa međunarodnim tijelima koji imaju srodne misije, onda Sabor mora ratificirati ovu konvenciju, moramo prihvatiti ovaj zakon. Ono što nije rečeno, a mislim da treba reći da je 24 države, europske države su to već učinile. 13 europskih država su pridružene članice, dakle ukupno njih 37. Hrvatska jasno ne može biti izostavljena iz tog sustava i ja vas molim da ovdje svi zajedno nakon što završimo ovu raspravu se dogovorimo da bez ikakvih problema i daljnjih upita ovu konvenciju potvrdimo. Hvala lijepo.

Prilika je ovo da i u svoje ime progovorim nešto o mjeriteljstvu kao izuzetno važnoj komponenti za razvoj ne samo gospodarstva, nego i znanosti u Republici Hrvatskoj. Mislim da Hrvatska ima jedan dobar koncept kojim se pristupilo stvaranju Hrvatskog mjeriteljskog instituta. Naime, već postoje mnogi laboratoriji koji djeluju pri sveučilištima i i institutima koji su nositelji nacionalnih etalona i koji sa uspjehom servisiraju potrebe umjeravanja koje su naravno posebno potrebne ocjeniteljima Hrvatske akreditacijske agencije koji ispituju osposobljenost i kompetenciju ispitnih laboratorija koji pak ispituju proizvode namijenjene hrvatskom gospodarstvu i i nije stoga čudo da je u izvješću komisije za 2008. baš ovaj segment akreditacije i normizacije dobio dosta dobre ocjene, iako sam chapter i nije najbolje prošao, mogao je i bolje proći, ali ne zbog ove dvije komponente. Valjalo bi zaista još više poraditi na uspostavi Hrvatskog mjeriteljskog instituta i iz tog segmenta je šteta da ovdje nije prisutan nitko iz Ministarstva znanosti pod kojim će, pod čijim nadzorom će taj institut ubuduće djelovati. Tu se još postavlja jedno načelno pitanje, zapravo korištenja resursa koje Republika Hrvatska srećom ima u znanstveno-akademskoj a to je kako učinkovito te stručnjake iskoristiti da daju svoj maksimalni doprinos na ispunjavanju ispunjavanju uvjeta postavljenih u članku 73. Sporazuma o stabilizaciji i privređivanju koji eksplicite kao što sam rekao u prijašnjoj raspravi traži intenziviranje aktivnosti na području normizacije, akreditacije i mjeriteljstva itd. Drugim riječima, stručnjake, znanstvenike bi se trebalo stimulirati na aktivnije učešće i u odborima Hrvatskog normizacijom tijela, a isto tako bi trebalo i stimulirati hrvatske znanstvenike i stručnjake da daju svoj doprinos kao ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije. Na žalost, zbog često nekih administrativnih problema nije moguće angažirati pojedine ljude jer naprosto ne mogu dobiti slobodan dan da djeluju kao ocjenitelji akreditacijske agencije pri ispitivanju osposobljenosti bilo umjernih laboratorija ili ispitnih laboratorija i onda se moraju angažirati ljudi izvana, što je i skuplje, nepotrebno, vremenski više zahtjevno itd. Na koncu konca, hrvatski fakulteti i sveučilišta su mahom u vlasništvu Hrvatske države kao što su u vlasništvu države i Državni zavod za mjeriteljstvo i akreditacijska agencija i zapravo bi trebalo tu s tog aspekta nekako institucionalizirati to prožimanje i da naprosto se načini nekakav obrazac ponašanja cirkularno pismo ili ne znam što dekanima ili ravnateljima instituta da je sudjelovanje stručnjaka sa njihovih instituta i fakulteta sveučilišta, bolnica u interesu same te organizacije jer ne samo da doprinosi unaprjeđenju infrastrukture kvalitete u Republici Hrvatskoj, nego i ti ljudi koji djeluju izvan svojih institucija dolaze i do nekih novih spoznaja, usvajaju neka nova znanja, veći je protok ideja i znanja među srodnim ustanovama i kao osoba koja sam dosta uključen u razvoj infrastrukture i djelujem u infrastrukturi kvalitete. Evo apeliram na nadležne iz Ministarstva znanosti i Ministarstva gospodarstva da se najozbiljnije razmisli o tome i na neki način sustavno riješi, omogući djelovanje ocjenitelja na poslovima koje pruža akreditacijska agencija. Slično je i sa djelovanjem ljudi u tehničkim odborima Hrvatske normizacije jer ljudi neradno tamo dolaze, misle da je to samo birokratski doprinos što niti najmanje nije točno jer oni zapravo diktiraju dinamiku donošenja usvajanja novih normi koje bi uostalom trebalo donositi prema preporukama hrvatskog gospodarstva, prisjetimo se da je uvjet za pristupanje Europskoj uniji da Hrvatska mora usvojiti oko 85% zapadno-europskih normi. Sada smo ih prema ovom izvješću usvojili 10,5 tisuća. Dakle, još nam predstoji vrlo velik posao. Također valja i zadovoljiti ove formalne uvjete koje nam je postavila Europska unija posebice EUROMET u kojoj smo zemlja članica putem Državnog zavoda za mjeriteljstvo i osnovati hrvatski mjeriteljski institut ali ne kao praznu ljušturu nego ga napuniti i ljudima i upravom i svom potrebnom infrastrukturom da počne djelovati na zadovoljstvo znanstveno-akademske zajednice ali i onih 130 130 laboratorija koliko je do sada akreditirano i onih pedeset koji čekaju za akreditaciju jer nije rijetko da oni usluge umjeravanja nažalost moraju tražiti u inozemstvu u inozemstvu istina ne zbog nepostojanja instituta ali da postoji institut on bi daleko lakše servisirao te potrebe. I da završim, sa zadovoljstvom ću osobno podržati donošenje ovog zakona kao i klub SDP-a što sam zaboravio reći prilikom izlaganja u ime kluba. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.